Zahvaljujem svim učesnicima u ovoj diskusiji.Pozivam sledećeg govornika, Stefana Srbljanovića.

dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, reći ću par reči o tačkama koje se tiču Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke KfW, a reč je o polju energetske efikasnosti i rehabilitaciji sistema daljinskog grejanja u Srbiji.Naime, Srbiji.Naime, mi u Priboju već dugi niz godina imamo problem sa gradskom toplanom i sa grejanjem, a pre svega se radi o tome što je ta stara FAP kotlarnica stara gotovo 40 godina vremenom postala neefikasna i koristi uvozni i skup energent kao što je mazut, koji pri tome zaista zagađuje i životnu okolinu.Zbog svega toga 2014. godine napravljena je i ostvarena saradnja sa nemačkom Organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i u okviru programa „Razvoj tržišta bioenergije u Srbiji“.Tada, u to vreme je formirana i radna grupa koju su činili predstavnici svih lokalnih samouprava zlatiborskog upravnog okruga, uz predstavnike ljudi iz „Srbija šuma“. Zadatak te radne grupe je bio da se uvozna, skupa i neekološka goriva zamene ekološkim i obnovljivim gorivom koje će biti sa prostora zlatiborskog okruga.Samim tim 2016. godine i 2019. godine izrađene su dve manje toplane na biomasu koje greju nekoliko javnih nekoliko javnih ustanova u starom i novom delu grada, a 2017. godine opština potpisuje ugovor o korišćenju donacija i kredita iz programa srpsko-nemačke razvojne pomoći, a program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije.Mi u Priboju smo izuzetno ponosni zbog ovog partnerstva i što smo deo ovog programa, imajući u vidu da je Nemačka verovatno pojedinačno najveći strani investitor u Srbiji.U nemačkim firmama radi gotovo 60 hiljada ljudi u Srbiji i što ćemo mi u Priboju za nekoliko dana ili nedelja otvoriti novu fabriku nemačkog investitora koja će zaposliti oko 400 ljudi. To je prva fabrika koja se u Priboju iz temelja gradi nakon 40 godina, što dovoljno govori o svemu tome.Samim

je rok za izgradnju 1. oktobar sledeće godine.Ta toplana će biti, imaće kotao koji će koristiti drvnu sečku i koji će biti jačine osam megavati. Imaće rezervni kotao na lož-ulje koji će biti ukupne snage 15 megavata.Vrednost ovog projekta je oko sedam miliona evra i on se, kažem, sredstva su obezbeđena preko Nemačke razvojne banke KfW kredit je uzet na 20 godina i kamata je 1, 1%. Dovoljno je reći da je godišnja ušteda nakon što će nova toplana biti izgrađena oko 500 hiljada evra, što dovoljno govori o vrednosti i i suštini celog ovog projekta.Takođe, u budućnosti u Priboju se očekuju mere energetske efikasnosti na zgradama u sistemu daljinskog grejana, izrada projektno-tehničke dokumentacije za grejanje bolnice i doma zdravlja u starom delu grada. Studija izvodljivosti za grejanje na biomasu u slobodnoj zoni, smanjenje CO2 za gotovo 40% do 2030. godine.Ovo što imam u ruci trenutno jeste sažetak svega onoga što se u Priboju pozitivno desilo u zadnje četiri godine, što je promenilo kompletno sliku Priboja. Znači, to nije nikakav stranački pamflet i spisak lepih želja, već rezultat jednog temeljnog i ozbiljnog rada koji se vodi u Priboju.Na primer, ako okrenete samo jednu od ovih strana videćete gde piše, na primer, da je u Priboju rekonstruisana OŠ „Desanka Maksimović“ i Mašinsko-elektrotehnička škola vrlo lako možete da se uverite da sve ovo što ja govorim da je to istina, jer kada šetate novim delom grada, zaista videćete dve potpuno renovirane škole, sa kompletno nanovo izgrađenom fiskulturnom salom i sopstvenom toplanom na biomasu, a sve to naravno uz pomoć Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za javna ulaganja.Kada je 2016. godine formirana slobodna zona na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, teško da je iko verovao da će na tom prostoru sada raditi preko 500 ljudi, poslovati sedam stranih i domaćih kompanija i da će taj prostor postati žila kucavica i pokretač ekonomskog, industrijskog i privrednog razvoja Priboja.Pored borbe za nova radna mesta, moram da istaknem da je u Priboju obnovljena kompletna sportska infrastruktura, da je obnovljeno nekoliko ambulanti u pribojskim selima, što pre svega pogoduje našim najstarijim sugrađanima koji žive u selima, u selima, da je asfaltirano na desetine novih kilometara auto-puteva, što je osnov poljoprivrednog razvoja na selu, renoviran stacionar u Pribojskoj banji, odakle ja dolazim.Sve su to rezultati za koje smo mi dobili zaista ogromnu podršku građana Priboja. Tu ne planiramo da stanemo i pred nama su planovi za budućnost i okrenuti smo ka završetku započetih projekata investicija i ulaganja su planirana kako u infrastrukturu, tako i u ekonomsko jačanje našeg grada, turizam, sport, kulturu kako bi Priboj ponovo bio ono to jeste, a to je grad bogat različitim sadržajima.Takođe, brdsko-pešadijski bataljon koji će biti formiran u Priboju sledeće godine pokazuje i potvrđuje saradnju između Vojske Srbije, resornog ministarstva i FAP, a sve u cilju podizanja namenske industrije, korišćenja potencijala FAP u te svrhe.Očekuje nas izgradnja i kompletnog vodovoda i fabrike za proizvodnju vode, rekonstrukcija gimnazije, doma zdravlja i bolnice, izgradnja zatvorenog bazena u novom delu grada, završetak radova na uređenju starog Priboja. Zaista, mogao bih da govorim do sutra o tome šta nas sve očekuje i koji su sve planovi za budućnost, ali to ću nekom drugom prilikom.Na kraju, želeo bih da dodam da je opština Priboj u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa Vladom Republike Srbije u cilju dovođenja novih investitora kako u slobodnu zonu, tako i u ostale delove našeg grada.Moram reći da lokalna samouprava ima i odobrene i spremne za realizaciju projekte u iznosu od oko 44 miliona evra, što znači da mi zaista spremno dočekujemo realizaciju projekta „Srbija 2025“.Za

ali sada naporno i marljivo i vredno idemo napred. Na tome radimo svakodnevno jer snaga koja nas pokreće je poverenje koje građani Priboja imaju u nas. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Stefanu.Sledeća je na redu koleginica Danijela Veljović. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, poštovani građani, Srbija je među najzagađenijim zemljama u Evropi. Time je zdravlje ljudi više ugroženo, životni vek skraćen, narušen kvalitet života.Jedan od izveštaja Fiskalnog saveta odnosio se baš na ulaganje u ekologiju. Prema njihovoj proceni, povećano ulaganje u zaštitu životne sredine popravilo bi strukturu budžeta samim većim javnim investicijama, a to bi opet dovelo do povećanja privrednog rasta.Zbog svega navedenog, utoliko je još značajniji Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o programskom zajmu koji se odnosi na vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Kod vodosnabdevanja prevashodno je cilj zaštita kvaliteta vode i smanjenje gubitka i proređivanje vodnih resursa u Srbiji, a prečišćavanje otpadnih voda će uključiti finansiranje izgradnje novih postrojenja i vezu sanitarnih mreža. U 168 gradova i opština postoji tek 40-ak pogona za prečišćavanje, od kojih je većina zastarela.Prema izveštaju NALED-a u Srbiji se godišnje prečisti samo 16% otpadnih voda ispuštenih u kanalizaciju. Svakom petom stanovniku Srbije nije dostupna voda iz vodovoda, a svaki drugi nema kanalizaciju.Što se tiče Evrope, brojke su sledeće. Prema opštoj proceni, preko 80% stanovništva srednje i severne Evrope priključeno je na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. U jugoistočnoj Evropi procenti se kreću u rasponu od 48 do 87%.Jako interesantan podatak stiže iz Hrvatske. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u saradnji sa zagrebačkim otpadnim vodama pokrenulo je projekat praćenja otpadnih voda, pošto su nedavna istraživanja pokazala da otkrivanje korona virusa otpadnim vodama može pomoći u praćenju epidemije Kovida 19, testiranjem otpadnik voda na RNK, ribonukleinsku kiselinu iz Kovida 19, što bi bio alat za rano upozorenje. Po ovome vidimo da su dobrobiti prečišćavanja a potom i korišćenja otpadnih voda nemerljivi.Posebno me raduje što se na spisku gradova u kojima će se praviti postrojenja za prečišćavanje, pored Čačka, Niša, našao i Kragujevac. Jedino me brine pomalo reč – najverovatnije, koja se pojavljuje u Predlogu zakona, pa bih iskoristila priliku da upitam ministra da li „najverovatnije“ znači i sigurno ulaganje u navedene gradove? Hvala.

ne umanjujući značaj ni jednog segmenta na koji se odnosi ovaj set zakona, osvrnula bih se na deo koji se odnosi na Sporazum sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, a koji se tiče vodosnabdevanja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Naime, kao što je pre nešto više od godinu dana najavio predsednik Aleksandar Vučić na predstavljanju investicionog plana „Srbija 2025“, 2025“, dokazavši još jednom da političar misli i na sledeće izbore a državnik misli na sledeće generacije, krećemo sa ulaganjem u vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ali i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što podrazumeva povećanje standarda zaštite životne sredine, odnosno humaniju, bezbedniju i zdravu životnu sredinu za sve građane.Prvom komponentom ovog programa finansiraju se prioritetne mere za obnovu i unapređenje vodovodne mreže u 60 lokalnih samouprava u Srbiji. Gubici u vodovodnoj mreži u pojedinim lokalnim samoupravama iznose i do 70%, a za celu Srbiju taj podatak iznosi 70%. Dakle, u 60 gradova i opština Srbije na koje se ovaj program odnosi živi blizu dva miliona ljudi. Dva miliona ljudi će kroz ovaj program dobiti poboljšan kvalitet vode za piće, smanjiće se gubici vode u lokalnim sistemima i povećaće se efikasnost u distribuciji voda.Druga komponenta obuhvaćena ovim programom je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali i proširenje pripadajuće kanalizacione mreže u velikom broju lokalnih samouprava.Više od 50% industrijskih postrojenja u Srbiji ne prečišćava otpadne vode, jer nisu u funkciji, a kao što je koleginica malo pre istakla, u Srbiji postoji oko 40-ak ovakvih postrojenja koja su zastarela i da bismo postigli postigli bilo kakav napredak u ovoj oblasti, potrebna je višegodišnja, pa i višedecenijska posvećenost, s obzirom da bi ovakvih postrojenja trebalo da bude 320 u narednih 15 godina.Podsetiću da prema Direktivi o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, Direktivi EU, sva naselja sa više od 2.000 stanovnika moraju da imaju ovakva što nam je, na kraju krajeva, jako bitno i za otvaranje Poglavlja 27.Naravno, neko može da se zapita zašto pre nismo počeli sa ovako velikim ulaganjima? Međutim, morali smo da radimo na tome da smanjimo nezaposlenost, da otvorimo nova radna mesta, dostignemo taj nivo i da u Srbiji danas imamo stopu nezaposlenosti od 7,3%, da imamo kontinuiran rast plata, da bismo počeli da radimo i na ovakvim stvarima.Naravno, u prethodnom periodu svima nam je poznato da su odrađeni ovakvi projekti u Raškoj, Kruševcu, Vranju, Leskovcu, Kuli, Vrbasu i u nekim drugim gradovima u Srbiji.Svako ko je pročitao, a bio je pred nama ovde program Vlade, nove Vlade koju smo izabrali pre nešto više od mesec dana, video je takođe da tamo nema tog termina – najverovatnije, nego da je taksativno rečeno u kojim će se gradovima raditi ovakva postrojenja. Zato je meni jako bitno da je i moj Čačak na mapi onih lokalnih samouprava u kojima će se raditi jedno ovakvo postrojenje gde je vrednost investicije oko 23 miliona evra sa izgradnjom samog postrojenja, pripadajućim saobraćajnicama i izgradnjom pripadajuće kanalizacione mreže. To je najveća kapitalna investicija koja se direktno odnosi na moj grad u narednom periodu i meni je zadovoljstvo da kažem da je taj projekat spreman i u završnoj fazi baš kao što znam i da za neke druge gradove, lokalne samouprave kontinuirano rade već duži niz godina da obezbede kompletan projekat kako bismo mogli aplicirati za sredstva od države. To znači da će kvalitet života za preko 110 hiljada stanovnika u mom gradu biti poboljšan, da ćemo nakon izgradnje imati zdraviju i čistiju Moravu. To je kapital za zdrav život budućih generacija jer se izgradnjom ovakvog postrojenja stvara čistiji ekosistem, a privredi se značajno smanjuju troškovi.Da zaključim, ova tema se izuzetno održava i na prvi i na šesti poslednji cilj Vlade Republike Srbije i svih drugih državnih organa. Ovim ulaganjima doprinosimo boljoj zdravstvenoj slici naših građana, opštem kvalitetu života sa jedne strane, a sa druge strane, gradovi koji imaju ovakva postrojenja mnogo su privlačniji investitorima, što će, sigurna sam, uticati na dalje ekonomsko jačanje Srbije.Konačno, u svom prvom obraćaju, poštovane kolege narodni poslanici, istakla bih da mi je zadovoljstvo što ću zajedno sa vama raditi na jačanju jedne ovakve političke institucije bitne za svako demokratsko društvo i što se nalazim na listi koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, koji i kroz ovaj program i kroz sve ove današnje zakone vodi računa o svakom selu, svakom naselju, svakoj opštini, svakoj lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji, u našoj lepoj Srbiji. Hvala.

Poštovani potpredsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas je pored grupe sporazuma na dnevnom redu i Predlog zakona

a odnosi se na preuzimanje obaveza države da obešteti stare devizne štediše koji su svoju deviznu štednju imali pre 27. aprila 1992. godine u bankama na teritoriji Srbije i njihovim ekspozitura

je stvoren institucionalni okvir za ostvarivanje prava na isplatu stare devizne štednje. Zakonom je predviđeno da utvrđivanje prava na isplatu stare devizne štednje vrši Uprava za javni dug kao organ u sastavu Ministarstva finansija, jer se sredstva za sprovođenje ovog zakona tretiraju javnim dugom Republike Srbije nastali po osnovu međunarodne obaveze, a to je presuda suda u Strazburu.Osnovnim

Komisiju je sačinilo 11 članova i to tri člana iz Ministarstva finansija, četiri člana iz Uprave za javni dug, jedan član iz Državnog pravobranilaštva, jedna član iz Agencije za osiguranje depozita i dva člana iz Narodne banke Srbije.Prema podacima datim u obrazloženju ovog zakona, ova Komisija ozbiljno i stručno radila je u prethodnom periodu. Držala je 117 sednica, razmotrila je čak 9.500 podnetih prijava potraživanja. Ova Komisija primila je prijave o potraživanju u roku koji je zakonom bio određen. Važan zadatak Komisije je i provera potpunosti dokumentacije i tačnosti podataka podnosioca prijave, kao i da na osnovu tog utvrdi da li su ispunjeni ulovi za sticanje prava na isplatu stare devizne štednje, na osnovu predloga Komisije, Uprava za javni dug donosi konačan akt o ispunjenju uslova za isplatu stare devizne štednje.Od 2018. godine Uprava je donela Odluku o čak 94% podnetih zakona, što govori o efikasnom radu Komisije i Uprave. Izmene ovog zakona koje su danas pred nama, odnose se na produženje roka za utvrđivanje prava na isplatu stare devizne štednje. Važećim zakonom je bio utvrđen rok koji je istekao 23. decembra 2019. godine, a sada se rok u kome će se odlučivati o prijavama potraživanja produžuje do 31. avgusta 2023. godine.Druga izmena zakona odnosi se na broj članova Komisije koji se sa sadašnjih 11 članova smanjuje na pet članova. Razlog za ovu izmenu je racionalizacija rada, s obzirom da je ostalo svega oko 6% neizvršenih prijava, pri čemu su u pitanju uglavnom sudski postupci u kojima je najčešće stara devizna štednja predmet ostavinskih postupaka.Važno je na kraju istaći da su sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbeđena Zakonom o budžetu za 2020. godinu, a da će se u narednim godinama takođe bilansirati iz budžeta. Isplata stare devizne štednje će se vršiti u osam rata, svakog 28. februara i 31. avgusta, počev od 28. februara 2020. godine, do 31. avgusta 2023. godine kada bi trebalo da se izmire sve obaveze Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje.Želim da istaknem da je na ovaj način država Srbija preuzela obaveze banaka u kojima su građani bivše SFRJ imali deviznu štednju i da je pokazala veliku odgovornost prema ovom problemu koji je nastao kao posledica raspada SFRJ.Poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati predlog i glasati za predložena zakonska rešenja. Zahvaljujem.

Rajka Kapelana. **Rajko Kapelan** Hvala predsedavajući.Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, želeo bih na početku da iskoristim priliku da se zahvalim građanima Srbije na ogromnom poverenju koje su nam dali na izborima 21. juna ove godine i da im poručim da će ovaj saziv parlamenta, zajedno sa Vladom Republike Srbije i predsednikom Republike Srbije učiniti sve da u ova krizna vremena opravda poverenje koje ste nam dali.Pred dali.Pred nama je danas set zakona koji će pomoći Vladi Srbije da nastavi borbu za jačanje naše ekonomije, da nastavi borbu protiv korona virusa i da nastavi borbu da svakom našem građaninu unapredi kvalitet života.Ova 2020. godina je za sve građane Srbije bila jako teška i Bogu hvala da nas je ova teška kriza zadesila u trenutku kada je naša ekonomija bila na najvišem nivou u prethodnih 30 godina. Iskreno se plašim da zamislim šta bi bilo da nas je korona zadesila 2010, 2011. ili 2012. godine, u godinama kada su naši ljudi živeli jako teško, kada se svakodnevno ostajalo bez posla,a kada je država Srbija bukvalno bila pred bankrotom i kada je jedva imala sredstava da isplati plate i penzije svojim građanima. Ljudi koji su tada bili na vlasti i koji su krivi za situaciju u kojoj se Srbija tada nalazima, danas imaju obraza da kritikuju svaki potez ovog parlamenta, svaki potez i meru Kriznog štaba, svaki potez Vlade Srbije, a potogoto svaki potez predsednika Srbije Aleksandra Vučića.Srećom Vučića.Srećom po sve nas, građani Srbije vrlo dobro vide ko se bori za njihove interese i zato su na izborima 2012. godine, a potom i na svim izborima od te godine do danas pokazali šta misle o njima i jasno rekli da podržavaju politiku koju je ponudila SNS, a to je politika teškog rada, politika teških reformi, politika poštenja i politika odgovornosti.Vlade koje su potom usledile, vlade koje je vodio Aleksandar Vučić, potom i Ana Brnabić su teškim radom i teškim reformama uspele da podignu našu ekonomiju i uspele da od Srbije stvore državu koja je u stanju da odgovori na svaku krizu, kao što je i ova koja nas je zadesila ove godine.Samo zato što smo bili ekonomski jaki u trenutku kada nas je zadesila korona kriza, uspeli smo da izdvojimo ogromna sredstva i da pomognemo našim zdravstvenim radnicima koji su izneli najveći teret u borbi protiv korone. Samo zato što smo bili ekonomski jaki smo uspeli da uložimo ogromna sredstva u naš zdravstveni sistem kako bi svaki građanin Srbije na vreme dobio potrebnu negu.Samo zato što smo bili ekonomski jaki smo uspeli da uložimo ogromna sredstva i da spasemo našu privredu, kako ne bi dolazilo do masovnih otpuštanja ljudi, što se dešavalo i u mnogo jačim ekonomijama sveta. I što je za mene najvažnije, samo zato što smo bili ekonomski jaki smo uspeli da pomognemo svakom našem građaninu ponaosob i svi građani Srbije su osetili da će njihova država uvek stati za njih kada im je teško.Zato je važno da nastavimo da radimo i da jačamo našu ekonomiju.

da svake godine rastu i plate i penzije i da te 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, a prosečna penzija 440 evra. Ja sam siguran da ćemo to ostvariti, kao što smo ostvarili da u ovu godinu uđemo sa prosečnom platom od preko 500 evra.Zato evra.Zato apelujem na sve građane Srbije, poštujte mere zaštita od korona virusa, čuvajte svoje zdravlje, čuvajte zdravlje ljudi oko vas, potrebni ste svojoj državi. Samo tako možemo zajedno da prođemo kroz ovu krizu i samo tako možemo da nastavimo da radimo i da se borimo za našu zemlju. Živela Srbija! Zahvaljujem kolega i čestitam na vašem prvom obraćanju u Narodnoj skupštini.Sledeća je koleginica Vesna Ivković. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, danas ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, tj. Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na Kovid-19“ između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i o Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora.Ono što je karakteristično za ove sporazume o kojima ću danas govoriti, jeste činjenica da oni imaju za cilj poboljšanje života građana Republike Srbije i zaštita onog najvrednijeg kod čoveka - zaštite zdravlja. Međunarodna banka za obnovu i razvoj ponudila je paket neposredne podrške kroz zajmove kako bi pomogla zemljama u njihovim naporima da odgovore na krizu nastalu usled izbijanje epidemije bolesti Kovida-19, koja se pretvorila u globalnu pandemiju.Ovaj projekat će dopuniti tekuća aktivnost i investicije kako bi se još bolje odgovorilo na ovu krizu konkretno. Konkretno, projekat će finansirati aktivnosti koje imaju za cilj odgovor na pretnju koju predstavlja Kovid-19 i na jačanje nacionalnog zdravstvenog sistema, u cilju podizanja nivoa pripravnosti u Republici Srbiji.Projekat je strukturiran kroz sprovođenje aktivnosti podeljenih u dve osnovne komponente. Komponentom jedan predviđeno je finansiranje sledećih aktivnosti. Navešću sve aktivnosti da bi građanima Republike Srbije bilo jasno o čemu se radi i gde će novac biti potrošen.

i epidemioloških kapaciteta za rano otkrivanje i potvrđivanje slučajeva, pružanje podrške epidemiološkim istraživanjima, jačanju kapaciteta za procenu zdravstvenog rizika, kao i podrška jačanju informacionog sistema za upravljanje u zdravstvenom sektoru i pravovremena razmena informacija.Projekat će omogućiti uspostavljanje dve dodatne regionalne Kovid-19 laboratorije u okviru Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu i Klinički centar u Kragujevcu, sa kapacitetom od 1000 uzoraka na dan, što će povećati ukupne kapacitete testiranja u Srbiji. Projektom će se omogućiti nabavka dodatne zaštitne opreme na osnovu potreba koje utvrđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, integraciju svih SARS-Kov-2 laboratorija u zdravstveni informacioni sistem, kako bi se stvorio sveobuhvatni elektronski sistem nadzora nad Kovidom-19.Ono što će zaštiti građane Republike Srbije je uspostavljanje brzog testiranja na aerodromu Nikola Tesla Beograd i aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, kao i na odabranim graničnim prelazima za putnički saobraćaj. Naravno, uz potpunu bezbednost testiranih u odvojenim punktovima za testiranje, obučeno osoblje sa zaštitnom opremom za postupanje sa građanima kod kojih se pokaže pozitivan test i njihov prevoz do izolacionih centara.Napominjem da u ovu prvu komponentu spadaju i izrada smernica za sprovođenje faznih mera, promovisanje i sprovođenje mera i podizanje svesti građana, a naročito na osetljive grupe zajednice, uključujući i romsku populaciju, korisnike sigurnih kuća, zatvorenike i druge osetljive grupacije.Pomenuću i sprovođenje obuka, seminara i simpozijuma za medicinske radnike radi pružanja optimalne nege, lečenja i profilakse. Naročito je važan segment koji se ogleda u jačanju kapaciteta bolničkog lečenja uspostavljanjem i renoviranjem specijalizovanih jedinica u odabranim u odabranim bolnicama, izradu strategije za povećanje dostupnosti bolničkih kreveta, podršku jedinicama intenzivne nege, podršku u cilju jačanja sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada.Ono što bih ja dodala, to je da se u ovoj komponenti nađe i podrška i jačanje primarne zdravstvene zaštite koju smo nepravedno potcenili, jer preventivna medicina i ulaganje u nju smanjuje atak na sekundarnu i tercijalnu zaštitu. Na kraju krajeva, uvek je nešto bolje sprečiti nego lečiti, što je i cilj preventivne medicine.Druga komponenta ovog projekta ukazuje na upravljanje implementacijom i praćenje evaluacija projekta, kojom će se baviti jedinica za koordinaciju projekta projekta koji je uspostavljen u okviru Ministarstva zdravlja, a Ministarstvo zdravlja biće zaduženo za sveukupnu koordinaciju i sprovođenje projekta u saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i mrežom Instituta za javno zdravlje.Ovaj sporazum je potpisan 29. maja 2020. godine u Beogradu, a iznos zaduženja odobren od strane banke je 92 miliona evra. Na pregovorima je definisano da sporazum o zajmu predviđa korišćenje mehanizma retroaktivnog finansiranja, koji podrazumeva refundaciju troškova i sredstava zajma u maksimalnom iznosu od 36 miliona evra, u cilju nadoknade za sva plaćanja koja su izvršena po osnovu suzbijanja posledica nastalih usled pandemije, pa i pre potpisivanja sporazuma, počev od 1. marta 2020. godine.Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora, odnosno podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju posledica pandemije Kovida-19. Cilj ovog zajma je da pruži finansijsku podršku budžeta Republike Srbije, jer će se ovim sredstvima pokrivati vanredni operativni troškovi zdravstvenih usluga i nabavka opreme i potrošnih materijala potrebnih za rešavanje vanredne situacije izazvane pandemijom. Zahvaljujući ovom zajmu mi ćemo očuvati održivost socijalnih investicija i otkloniti nedostatke u tokovima finansiranja, a time smanjiti i troškove iz budžetskih sredstava.Podsećanja sredstava.Podsećanja radi, dana 15. marta 2020. godine, u Republici Srbiji je doneta Odluka o proglašenju vanrednog stanja zbog suzbijanja zarazne bolesti Kovida-19, a nakon toga i čitav niz mera koje su imale za cilj suzbijanje širenja korona virusa i očuvanje zdravlja stanovništva. Kako bi u najmanjoj mogućoj meri odgovorila ovom izazovu, država je povećala obim nabavki i potrošnog medicinskog materijala i opreme, pre svega zaštitnih maski, zaštitnih odela, dezinfekcionih sredstava, respiratora, ventilatora, a i druge opreme. Pristupilo se i otvaranju privremenih bolnica za prihvat obolelih, izgradnji i renoviranju postojećih laboratorija i bolnica. Odgovor države i Vlade Republike Srbije je bio pravovremen, dobar i adekvatan novonastaloj situaciji. Iako neprijatelja nevidljivog golim okom nismo dobro poznavali, od prvog dana smo znali da nošenje maski i fizička distanca i pojačana lična i higijena ličnog i radnog prostora daju rezultate.Navedeni sporazum o zajmu potpisan je u Beogradu 27. maja 2020. godine i u Parizu 10. maja 2020. godine. Ovim sporazumom biće pružena podrška zdravstvenom sektoru za pokriće uvećanih troškova za nabavke sanitetskog materijala, lične zaštitne opreme, medicinske opreme i drugog potrošnog medicinskog materijala koji je bio neophodan da bi se preduzele sve zaštitne mere u zdravstvenim ustanovama. Jednom rečju, krajnji korisnici zajma biće građani Republike Srbije, posebno osobe zaražene virusom, a i svi ostali korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni radnici.Iz tog razloga apelujem na svoje kolege da za Okvirni sporazum, kao i za prethodni o kome sam govorila svakako treba glasati, jer ova borba je borba koja treba da bude jedinstvena svih nas.Ova borba jednostavno je borba sa golim okom nevidljivog neprijatelja koji je zavladao svetom i ona košta. Košta nas izgubljenih života pre svega, a i finansijski. Borba će trajati niko ne zna do kada, ali će isto tako da iscrpi i finansijski državu. Zato su sredstva od zajma u ovoj borbi više nego ikada potrebna i, kako je moj uvaženi kolega Đorđe Milićević rekao, u ovoj borbi stvarno moramo biti svi jedinstveni.Sredstva zajma biće u iznosu od 200 miliona evra i na raspolaganju su Republici Srbiji u 2020. i 2021. fiskalnoj godini. Moram da naglasim da ovakvom vrstom zajma nije moguće finansirati plate i slične nabavke i naknade, kao ni finansijske troškove, kao što su razne vrsti taksi, naknada i drugo. Ministarstvo finansija će, kao telo koje je odgovorno za sprovođenje projekta, biti zaduženo za komunikaciju sa bankom, koordinaciju sa Ministarstvom zdravlja i Republičkom fondom za zdravstveno osiguranje i vršiće kontrolu namenskog trošenja sredstava, o čemu će dostavljati periodične izveštaje banci.Na kraju, podsećam da u danu za glasanje glasamo za predloge ovih zakona,

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

kao i umanjenja negativnih posledica po ekonomiju i privredu, ali takođe odnose se i na finansiranje krupnih kapitalnih projekata koji su predviđeni i investicionim planom 2025. Svedoci smo da se Srbija jako dobro bori sa posledicama pandemije korona virusa i to je zahvaljujući upravo teškim reformama koje je sproveo predsednik Aleksandar Vučić 2014. godine i odgovornoj finansijskoj politici u proteklih šest do sedam godina.Upravo zahvaljujući odgovornoj finansijskoj politici SNS i predsednika uspeli smo u proteklim mesecima da pomognemo našem zdravstvenom sistemu, uspeli smo da obezbedimo sve neophodne lekove i opremu koji su bili neophodni za lečenje korona virusa, uspeli smo da zaposlimo veliki broj zdravstvenih radnika, da povećamo plate u zdravstvenom sektoru, odnosno da rekonstruišemo veliki broj zdravstvenih centara. U toku je čak i realizacija, odnosno izgradnja dve kovid bolnice, jedna u Batajnici, druga u Kruševcu, i sa time nastavljamo. Upravo ovim finansijskim ulaganjima nastavljamo borbu za očuvanje zdravlja naših građana. Ali pored borbe za očuvanje zdravlja i života naših građana, mi nastavljamo i sa krupnim kapitalnim investicijama.Programi koji su danas pred nama odnose se na finansiranje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, kao i ulaganje u energetsku efikasnost. Finansiranja u vodnom sektoru pre svega se odnose na vodosnabdevanje i na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Grad Čačak, iz kojeg ja dolazim, u proteklih nekoliko godina uspeo je da otkupi deo parcele na kojoj će se graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i to se odnosi na preko 100.000 stanovnika grada Čačka .Što se tiče ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti, program obuhvata mere energetske sanacije na 50 do 60 objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva, sporta i socijalne zaštite na teritoriji cele Srbije. Ova ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, kao i energetsku efikasnost su samo deo investicionog plana koja imaju za cilj pospešivanje života u našoj zemlji.Moram zemlji.Moram da istaknem da smo mi u ovako teškim trenucima uspeli da opredelimo i značajna sredstva za putnu infrastrukturu, posebno za izgradnju auto-puteva, koji označavaju dovođenje novih investitora, a samim tim i nova radna mesta i pospešivanje ekonomije u našoj zemlji.Posebno zemlji.Posebno moram da se osvrnem na značaj izgradnje Moravskog koridora, kako za grad Čačak, tako i za ceo Moravički, Raški, Zlatiborski okrug, za celu zapadnu i centralnu Srbiju. Ali značaj Moravskog koridora nije samo u dovođenju novih investitora i bržeg protoka robe i kapitala, već time ćemo urediti i vodotokove Južne, Zapadne

privredi.Iskoristiću takođe priliku da pomenem krupne kapitalne investicije koje su prethodnih godina pospešile životni standard građana Čačka, a to su i auto-put „Miloš Veliki“, zatim dve nemačke fabrike koje su omogućile nova radna mesta za naše građane, kao i otvaranje aerodroma „Morava“ u Lađevcima, koji je naš grad spojio sa velikim evropskim gradovima i sigurni smo da ćemo nakon ove pandemije korona virusa zahvaljujući aerodromu „Morava“ uspeti da pospešimo kako ekonomski, tako i turistički potencijal.Na samom kraju svog ujedno i prvog izlaganja u parlamentu pozvala bih svoje kolege i koleginice narodne poslanike da podržimo ove programe i sve buduće programe koji imaju nameru i cilj da obezbede što bolju budućnost u našoj zemlji. Zahvaljujem. Zahvaljujem i ja vama i takođe čestitam na vašem prvom obraćanju u Narodnoj skupštini.Sledeći govornik je gospodin Muamer Bačevac. Uvažene koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, Vlada Srbije pridaje veliki značaj energetskoj efikasnosti u našoj državi, te je poslednjih godina jako puno učinjeno na tom polju.Pre svega, usvojen je Zakon o efikasnom korišćenju energije,

projekcijama i do 2030. godine i ona naglašava potrebu za povećanjem udela energije iz obnovljivih izvora. Naravno da nam je osnovni cilj, ono što možemo učiniti, rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji, pre svega kvalitetnim održavanjem distributivnih mreža, smanjivanjem gubitaka u distributivnim mrežama, ali sa druge strane modernizacijom ovih distributivnih mreža.Upravo nam aranžman koji naša država ima sa Nemačkom omogućava to i zaista ulaganje velike količine

Mogu sa zadovoljstvom reći da je do danas u sistem programa rehabilitacije daljinskog grejanja u Srbiji plasirano 130 miliona evra, od čega su 88,7 miliona donacije, a 57 miliona je razvojni zajam sa subvencionisanom kamatom jako povoljnom, sa kamatom manjom od 1% na godišnjem nivou, oko 0,9% i 14,75% je udeo Srbije u samom projektu.Ovim projektima je izvršena modernizacija i rehabilitovanje preduzeća u 22 grada, od Beograda, Bora, Valjeva, Zrenjanina, Jagodine, Kragujevca, Kraljeva, Niša, pa i Novog Pazara. Time je zaista učinjena velika stvar.

najčešće mazuta, odnosno iz fosilnih goriva, što je i najveći zagađivač u samom tom polju energetike. Na taj način je povećana i produktivnost za nekih 15%, povećani su kapaciteti u svim tim gradovima, a istovremeno je smanjeno, mislim da je za nas to izuzetno bitan podatak, i zagađivanje u datim gradovima.Sve ovo pričam sa željom da svi zajedno podržimo ova dva predloga zakona o potvrđivanju, pre svega Okvirnog sporazuma o zajmu za rehabilitaciju daljinskog upravljanja u Srbiji. To je faza pet. Ove četiri faze iza nas su već prošle, u kojoj tražimo odobrenje za zajam od 30 miliona. Opet jedan veliki deo će biti donacije, manji deo kredit, nešto što svakako trebamo usvojiti, kao i predlozi o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za energetsku efikasnost u zgradama centralnih vlasti. Znači, drugi pravac i druga želja je ono što već ova Vlada radi, jeste da ono što proizvedemo od energije štedimo na pravi način.Moram vas podsetiti da Srbija spada u grupu zemalja koja izuzetno mnogo troši električnu energiju, među zemljama je sa najvećom potrošnjom električne energije u Evropi. Mislim da na ovaj način ćemo smanjiti tu potrošnju, ali i smanjiti ukupno zagađenje, obzirom da se veliki deo Srbije greje na fosilna goriva. To je naša obaveza i nešto što posebno radimo, obzirom da sam ja član Odbora za evropske integracije. Mi pripremamo i pripremljena je i predata je Platforma za pregovor, odnosno o tački 27. koja se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine. Jasno nam je da Srbija vrlo brzo mora da smanji proizvodnju električne energije iz uglja, a da prelazimo sve više na čiste izvore, obnovljive izvore, ekološki zdrave izvore i na taj način učinimo ovu zemlju zdravijom zdravijom za njene građane. Hvala vam. Zahvaljujem predsedavajući.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi ministre, uvaženi građani Republike Srbije.Pandemija korona virusom je nešto što ni u najgorim snovima nismo mogli da očekujemo. Stiče se osećaj da se nalazimo u noćnoj mori koja nikako da prođe. je veći broj pacijenata koji se javlja, ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi. Treći talas tek uzima maha. Ispostavilo se da je on mnogo gori i u odnosu na prvi i u odnosu na drugi talas.Sećamo se pre samo nekoliko meseci slike iz Kine kada je pandemija koronom počela, kada se nalazio veliki broj pacijenata na ulicama, u bolnicama u bolnicama i niko od nas nije mogao verovati da će se to desiti u Srbiji ili u Evropi. Dan za danom pandemija se pojavljivala i u Evropi, a na žalost pojavila se i u Srbiji. Imam osećaj da se nalazimo u ratu, s tim što protivnika ne vidimo, a prvim borbenim redovima se nalazimo svi mi zajedno, a posebno zdravstveni radnici.Razgovarao sam sa brojnim kolegama, posebno onim starijim i to lekarima koji su dugo već u penziji i pitao sam ih da li su oni slučajno imali iskustva sa nekom ovakvom epidemijom, sa nekom ovakvom zaraznom bolešću? Verujte mi da je odgovor ne. Ni jedna bolest nema ovoliko različitih kliničkih slika, ovoliko različitih simptoma, ovoliko različitih komplikacija i na žalost smrtnih ishoda.Verujte mi u trećem talasu imamo sve veći broj mladih ljudi. To su ljudi koji su do samo pre nekoliko dana trčali sa svojom decom, igrali se sa svojom decom. To su ljudi koji su bili sportisti, koji su aktivno živeli, a nakon nekoliko dana oni se javljaju lekaru gušeći se, ne mogu da načine nekoliko koraka da se ne zamore. To su ljudi koji kukaju od bolova, to su ljudi koje lomi temperatura i to su ljudi koji se javljaju lekaru. Kao što sam već rekao, pre samo nekoliko dana to su bile potpuno zdrave osobe.Stičem osobe.Stičem utisak kada ljudi govore o koroni da je to neka imaginarna stvar koja se ne događa u Srbiji. Ali, verujte mi kada ne daj bože neko od vaše porodice ili neko od vaših bližnjih oboli, tek tada vidite koliko su posledice korone teške. Imamo stare ljude koji su na kiseoničnoj potpori, kojima dajemo kiseonik kako bi mogli da dišu. Svakog dana oni imaju progresiju i mi dodajemo sve veće i veće količine kiseonika, a njima nema poboljšanja. Ti ljudi vas gledaju u oči i pitaju – doktore da li ću ja da preživim, da li ću ja još jednom da vidim svoju unukicu koja je kod kuće? To su problemi, to su teška pitanja sa kojima se zdravstveni radnici u Srbiji svakodnevno susreću.Zato je malo smešno kada čujem da neko kaže – korona je izmišljena, korona ne postoji. Pa ni jedan zdravstveni radnik nije toliko lud da osam meseci nosi skafander, da nosi masku, da se odvoji od svoje porodice, da ne vidi svoju decu, svoje bake, svoje najbliže, da njima ne bi preneo koronu. Verujte mi da pored velikog broja novoobolelih koje imamo svakog dana, a to je ogroman broj ljudi. Znate da u prvom i u drugom talasu nikada nismo imali dnevno po 5.000 5.000 novoobolelih. Ali, pored velikog broja novoobolelih koje svakodnevno lečimo imamo sve veći broj ljudi koji su u prvom i u drugom talasu preležali koronu i imaju antitela za kooronu, a sada imaju teške komplikacije korone. To su srčani udar, moždani udar, izliv u srčanoj kesi, u plućnoj maramici i drugim. To su teške komplikacije i veoma opasne komplikacije koje se mogu završiti smrtnim ishodom.Pre nekoliko dana imao sam mladu osobu, sportistu koja se pripremala da ide košarku u inostranstvu i na jednom u toku treninga je osetila jake bolove u grudima. U prvom talasu je preležao koronu, uopšte nije ni osetio, a danas je to osoba mlada osoba od 20-ak godina koja se zamara i koja ima jake bolove u grudima, kome je morala da se radi punktacija, to jest izvlačenje tečnosti iz srčane maramice kako bi on mogao normalno da živi i kako bi mogao normalno da funkcioniše. Pred njim je jedna teška borba da se ponovo vrati svojim redovnim fizičkim aktivnostima i redovnom radu.Bolest je teška ali mi moramo da se borimo. Smešno je kada čujem da neko kaže da Srbija nije spremno dočekala koronu. Da li je i jedna država u svetu spremno dočekala koronu? Da li je to možda Kina koja je velika država, a sećamo se slika kako je to bilo u Kini. Da li je to možda SAD? A sećamo se slika pacijenata koji su ležali na podu bolnice zato što nisu imali gde da se smeste. Da li je to možda Belgija koja je svoje najteže pacijente slala u Nemačku jer nije mogla da im pruži negu.Ne želim da kažem da su to loši sistemi, ali želim da kažem da Srbija nije ni najrazvijenija, ni najbogatija država ali je veoma ozbiljno pristupila borbi protiv korone. Čim se korona javila u našoj državi preduzeli smo odgovorne mere. U Prokuplju gradu gde radim, u našoj bolnici odmah su formirane kovid ambulante u domu zdravlja i bolnici, odvojeni su kovid i nokovid pacijenti, otvoreno je odeljenje za kovid pacijente, nabavljena je sva oprema, pružena je sva pomoć pacijentima. Nabavljeni su respiratori, a svi se sećamo kako su govorili da su ti respiratori suvišni, da nam toliko neće trebati, a danas Srbija ovim zajmom koji ćemo izglasati nabavlja još nove količine respiratora koji su neophodni kako bi lečili pacijente.Srbija u svakom trenutku imala je lekove po svim svetskim protokolima za lečenje korone. Kada je to bio hlorokin Srbija je nabavila materiju kako bi se hlorokin proizvodio. Kada je u Evropi bila nestašica alkohola, Srbija je krenula proizvodnji alkohola. Kada je Evropi nedostajalo skafandera i maski, Srbija je nabavila skafandere i maske. Srbija je spremno dočekala ovo, ali niko ovome nije mogao da se nada, jer ovako za ovu jednu pandemiju koja zahvata ceo svet vi morate da se pripremate godinama. Za vreme koje smo mi imali, mi smo se super spremili.Moram

Sećamo se oronulih zidova, sećamo se buđi, sećamo se kreveta na kojima su pacijenti ležali. Nakon 2012. godine mi ulažemo u zdravstvo. Pokrenuli smo obnovu svih domova zdravlja i bolnica. Pokrenuli smo ogromne i skupe projekte kao što Klinički centar Srbije, Klinički centar Niš, kao što je Tiršova klinika.Prokuplje mesto iz koga ja potičem 80-ih godina je pokrenulo izgradnju jednog velikog zdravstvenog centra. Taj zdravstveni centar je ostao sam, ali uz podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića, ministra zdravlja i velikim zalaganjem narodno poslanika Darka Laketića mi smo uspeli da ponovo pokrenemo izgradnju zdravstvenog centra, a naredne godine i u potpunosti završavamo jedan moderni, savremeni zdravstveni centar koji će se prostirati na preko 30 hiljada metara kvadratnih i koji će ne samo Prokupčanima već i svim Topličanima pružiti najsavremeniju negu i pomoć u borbi protiv svih bolesti.Korona će proći ali je najbitnije da mi ostanemo ljudi. Kažem da svako ima pravo da veruje ili da ne veruje u koronu, ali niko nema pravo da ugrožava živote drugih. Zato ja pozivam sve građane Srbije da je ovo period kada ne smemo da se delimo. Ovo je period kada treba da stojimo jedni uz druge i kada trebamo jedni drugima da pružamo podršku.Molim vas ispred svih zdravstvenih radnika, molim vas da nosite maske, da se pridržavate mera, da vodite računa o sebi, ali još više da vodite računa o drugima. Vakcina je jedini način da pobedimo koronu, zato što će stvoriti kolektivi imunitet, ali dok vakcina ne dođe jedino što nam preostaje smo mi i naši zdravstveni radnici.Molim vas da vodite da vodite računa o sebi i drugima i da nosite maske i pridržavate se mera. Verujte mi nije lako, osam meseci već nosim i skafander i masku i ja i moje kolege znojimo se i na plus 40 i na minus deset stepeni. Nije lako, ali znamo zašto to radimo. Zato vas molim, vi nam pomognite, a ja vam ispred svih zdravstvenih radnika obećavam da ćemo i dalje nastaviti 24 dnevno, dan i noć da se borimo za sve vas. Hvala puno. Zahvaljujem gospodinu Petru i, takođe, čestitam na prvom nastupu u Narodnoj skupštini.Sledeći govornik je gospodin Života Starčević.Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je predsednik Dragan Marković Palma na početku ovog zasedanja danas rekao, poslanička grupa JS će podržati ovaj set zakona o priznavanju, o odobravanju, ratifikovanju, kako god hoćete, sporazuma sa relevantnim finansijskim institucijama iz više razloga.Prvo, razloga.Prvo, ovi sporazumi se tiču konkretnog zdravlja građana Srbije i pomoći će u borbi sa epidemijom Kovida-19. Drugi razlog je taj što ovaj set zakona se tiče mnogih lokalnih samouprava i konkretnih koristi za građane Srbije i tiče se poboljšanja infrastrukture lokalnih samouprava u sferama vodosnabdevanja, prerade otpadnih voda, sfere poboljšanja daljinskog grejanja i sve to zadržavajući dobar kreditni rejting Republike Srbije, za koji znamo da je agencija „Mudis“ 2. septembra 2020. godine zadržala na nivou BA3. Takođe, rejting agencija „Fič“ je, isto u septembru, dala dala rejting ocenu Republici Srbiji BB+. Obe agencije, naravno, predviđaju stabilan rejting Srbije sa tendencijom, ukoliko se ova ekonomska kriza prouzrokovana pandemijom

je i stanje javnog duga i javnih finansija u Srbiji dobro, jer po mesečnom izveštaju Uprave za javni dug

Sve to govori da te stabilne finansije predstavljaju dobru osnovu da se nastavi, s jedne strane, borba sa korona virusom i dobro upravljanje kriznom situacijom izazvanom pandemijom korona virusa, a s druge strane da se nastavi izgradnja infrastrukture u lokalnim samoupravama i da se na taj način poboljša kvalitet života ljudi u Srbiji.Rekao bih da da je Republika Srbija dobro upravljala kriznom situacijom, kada je u pitanju pandemija korona virusa, ali da ta borba i to upravljanje kriznom situacijom, želeći s jedne strane da sačuvaju zdravlje stanovništva i živote stanovnika, a s druge strane da se zadrži i ta ekonomska i privredna aktivnost Srbije, ta borba protiv korone jednostavno košta. Otuda ova dva ugovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i sa Bankom za razvoj Saveta Evrope. Bitno će pomoći toj borbi, jer vidimo da smo juče imali više od 21.000 testiranih.Jako da se regionalne laboratorije u Srbiji osposobe i na taj način pomognu da i zdravstveni sistem, ali i sami građani koji se testiraju, dobiju brzu, kvalitetnu i validnu i validnu informaciju o tome da li su zaraženi korona virusom ili ne ili su to drugi neki simptomi.Što se tiče ovog sporazuma sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, vezano za vodosnabdevanje i za i za prečišćavanje otpadnih voda, smatram da će 60 lokalnih samouprava imate veliki benefit od toga. Ne samo da smatram, već i znam, jer Jagodina, iz koje dolazim, je taj posao završila pre dve godine. Naime, napravili smo kompletnu rekonstrukciju izvorišta, povećali kapacitete, zamenili smo mašinsko–pumpne stanice, zamenili smo 12 kilometara cementno–azbestnih cevovoda i Jagodina je na taj način obezbedila trajno snabdevanje veoma kvalitetnom pijaćom vodom stanovnike svog grada. To je jedan benefit koji zaslužuju i treba da imaju sve opštine. Iz tog razloga ovaj sporazum je jako, jako dobar.Ono što sam hteo da kažem jeste i da, što se tiče ovih sporazuma o energetskoj efikasnosti, da oni neće samo poboljšati kvalitet grejanja stanovnika, neće dati samo uštede budžetu Republike Srbije i pojedinih lokalnih samouprava, već će, pre svega, poboljšati i ekološku situaciju i smanjiti zagađivanja iz postojećih toplana i na taj način, takođe, poboljšati kvalitet života stanovnika Srbije.Iz svih tih razloga poslanička grupa JS će u danu za glasanje dati podršku ovom setu zakona. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći je gospodin Petar Vesović.

na samom početku, želeo bih da iskoristim priliku da, shodno situaciji u kojoj se nalazi i čitav svet i naša zemlja, da zamolim sve građane da budu odgovorni, da poštuju odgovarajuće zakonske propise, da se pridržavaju svih obaveznih i preporučenih mera Kriznog štaba i Vlade Republike Srbije kako bi smanjili pritisak na naš zdravstveni sistem, kako bi sačuvali živote i zdravlje ljudi i kako bi što pre izašli na kraj sa ovom pošasti koja nas je sve zadesila.U svom izlaganju ministar je izneo nekoliko osnovnih činjenica o Predlogu zakona o potvrđivanju zajma za ublažavanje posledica pandemije Kovida-19 i ja se ne bih ponavljao sa onim što je već rečeno. Ovaj zakonski predlog je apsolutno u skladu sa svim ciljevima i naporima Vlade Republike Srbije u borbi protiv posledica korona virusa i prevashodno je usmeren na očuvanje života i zdravlja građana, jer ko je pre samo godinu dana mogao pretpostaviti da će nas zadesiti ovakva epidemija, da će nam danas za pojedine vrste medicinske opreme i lekova biti potrebno sto puta više sredstava nego u nekim normalnim okolnostima.Dobar primer koliko je naš zdravstveni sistem opterećen, sinoć je prilikom obilaska kovid bolnice u Beogradu dao i predsednik Aleksandar Vučić kada je rekao da mi danas za jedan dan potrošimo kiseonika kao što bi u normalnim okolnostima za šest meseci,

a naša zemlja ga danas definitivno ima zahvaljujući sistematskom, kontinuiranom obnavljanju i ojačavanju, koji su prethodnih godina sprovodili Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić, što, složićemo se, nije nimalo lako, obzirom da je pre 2012. godine naš zdravstveni sistem urušen i devastiran.Ako možemo tako reći, sreća u nesreći je što nas ova pošast nije zadesila pre osam ili devet godina kada su na vlasti bili oni koji zbog mizerne podrške građana danas ne smeju da izađu na izbore. Oni, kojima danas u ovako teškoj situaciji smeta finansijska podrška države privredi i stanovništvu, onima kojima smeta i to što imamo najbolji ekonomski rezultat u Evropi, oni kojima smetaju novi putevi, mostovi, bolnice, oni koji su u vreme provedeno na vlasti koristili za lično bogaćenje.Dakle, da je 2010. ili 2011. godine došlo do ove pandemije, uveren sam duboko da bismo imali daleko više umrlih, da zaražene ne bismo imali gde da smestimo, da bi lekari morali da biraju koga da stave na respirator jer nam je nedostajalo svega, od respiratora do ostale medicinske opreme.Podsetiću, kada je SNS preuzela odgovornost za vođenje Srbije 2012. godine, država je bila pred bankrotom, da bismo tek nakon teških ekonomskih reformi, mera fiskalne konsolidacije, koje je sprovela Vlada, tada premijera Aleksandra Vučića, stabilizovali javne finansije i započeli put dinamičnog privrednog napretka.Nastupio je period u kome smo postali lider u regionu po privlačenju stranih investicija, odnosno period u kome su realizovani brojni kapitalni projekti, a mnogo njih je još započeto. Samo kada je u pitanju zdravstvo, trebalo bi mi zaista prilično vremena da nabrojim sve one bolnice i kliničke centre koji su sagrađeni ili rekonstruisani, počev od novog Kliničkog centra Niš, zatim Kliničkog centra Srbije, Kliničkog centra Vojvodine, gde je rekonstrukcija pojedinih delova još uvek u toku, a da ne nabrajam dalje bolnice po gradovima

ne samo tokom ove pandemije, ja imam svom gradu, u Loznici, gde su pre četiri meseca otvorena rekonstruisana odeljenja interno, grudno, neurologija, pri čemu je uloženo blizu četiri miliona evra gde je nabavljena potpuno nova medicinska oprema, nov skener. Ali, tu nije kraj. Nastavljeni su radovi na izgradnji hiruško-ginekološkog bloka koji je započet još 1987. godine. Dakle, više od tri decenije u lozničku bolnicu nije uložila ni jedan jedini dinar, sve do Aleksandra Vučića.Dok bivši vlastodršci nisu bili u stanju ni da sačuvaju ono što su nasledili, ali su zato i te kako bili u stanju dok su bili na vlasti da kradu novac čak, od bolesne dece, a dana da ovu pandemiju preko svojih tajkunskih medija zloupotrebljavaju u političke svrhe zarad jeftinih političkih poena, nadajući se da će Srbija u ovoj borbi što gore proći.Mi se danas protiv posledica korona virusa borimo izgradnjom dve nove Kovid bolnice u Beogradu i Kruševcu, za šta je država u ovako teškim okolnostima izdvojila više od 80 miliona evra, pri čemu će one za svega nekoliko dana primiti prve pacijente, tako da ćemo otkloniti opasnost da bilo ko ostane bez mogućnosti da bude adekvatno zbrinut.Moramo takođe biti ponosni na činjenicu da će Kovid bolnica u Beogradu biti izgrađena u rekordnom roku za manje od četiri meseca, a do skoro smo ovakve poduhvate mogli gledati samo na televiziji u Kini ili nekim drugim razvijenim zemljama. U ove dve bolnice mi ćemo imati 420 respiratora, a prilično sam siguran da toliki broj respiratora pre 2012. godine ukupno nismo imali u čitavoj Srbiji.Mi se protiv posledica korona virusa borimo i unapređenjem uslova rada zdravstvenih radnika, povećanjem njihovih plata. Takođe, podsetiću da da su prošle godine zdravstveni radnici imali povećanje zarada između 10-15%, a ove godine smo u aprilu plate zdravstvenim radnicima uvećali za dodatnih 10%, da su pre nekoliko dana zdravstveni radnici dobili jednokratnu pomoć od 10 hiljada dinara, a od Nove Godine očekuje ih novo povećanje zarada.Koja je to država još u ovako teškim okolnostima, u vreme pandemije korona virusa, uspela da poveća zarade? Možda nisam dovoljno informisan, ali ja za takvu nisam čuo.Ovo je samo pokazatelj kako se ozbiljno državno rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kako vodi jednu pametnu ekonomsku politiku, pametnu zdravstvenu politiku i nije čudno i nije slučajno to što smo u

nas.Potvrđivanjem ovog zajma, mi ćemo dati dodatni impuls našem zdravstvenom sistemu, čime ćemo omogućiti još efikasniju borbu protiv korona virusa. S toga mogu reći da ću zdušno, kao i sve moje kolege, podržati ovaj zajam, jer za nas, za SNS, za Srbiju u ovoj borbi protiv korona virusa, u borbi sa njegovim posledicama druga opcija osim pobede ne postoji. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Takođe, čestitam na vašem prvom obraćanju Narodnoj skupštini.Sledeći govornik je gospodin Đorđe Kosanić.

koji se odnose na Sporazume o zajmu sa jedne strane između Vlade Republike Srbije, sa druge strane između Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Saveta Evrope, ali i Nemačke banke sa Frankfurta na Majni sporazum koji se odnosi na regulisanje javnog duga Republike Srbije, proistekao iz neisplaćene devizne štednje.Na samom početku da kažem, kao što je i naš predsednik Dragan Marković Palma na početku ove rasprave rekao, poslanička grupa JS će svakako glasati za sve predloge zakona iz ove objedinjene rasprave.Ono što na samom početku moram da kažem, ministre, veoma važni predlozi zakona. Kada kažem „veoma važni“, sa jedne strane dodatna borba protiv korona virusa-19, ali veoma smo zainteresovani da za uspešnost svih ovih projekata, dakle energetska efikasnost sa jedne strane, sa druge strane vodovodna, kanalizaciona infrastruktura u preko 60 gradova, ali evo ja ministre dolazim iz Kragujevca. Mi imamo, da kažem, postrojenje za prečišćavanje vode koje je staro 30 godina. U procesu smo da to već završimo i nadam se da će ovaj kreditni aranžman dovesti do toga da konačno Kragujevac pored Čačka, koji smo čuli i još Niša koji su čini mi se predviđeni ovde, dobiju konačno to važno, da kažem, postrojenje za prečišćavanje voda.Ali, kada govorimo o svemu ovome moram da kažem nalazimo se u teškoj situaciji što se tiče čitavog sveta, pogođenog korona virusom. Za razliku od mnogih velikih ekonomija zemalja koje su praktično, mogu slobodno da kažem, na nogama moram da kažem da je Srbija u mnogo boljoj situaciji i po MMF, kako oni kažu.Ministre, mi smo u ovom trenutku što se tiče javnog duga na između nula i minus jedan, što je da kažem… Privredni pad, izvinjavam se, je između nula i minus jedan. Znači, to je, čini mi se najbolji rezultat koji ćemo imati na kraju godine. Sve to nam daje za pravo da na kraju godine imamo povećanje plata, da imamo povećanje penzija. I ono što ste vi rekli da „Srbija 2025“ imamo ono što smo predvideli da plate budu 900 evra, a da penzije budu 440 evra.Imamo, sa druge strane, fiskalnu i monetarnu stabilnost, a treba reći, da kažem, da je Srbija apsolutni lider u privlačenju stranih investicija, da kažem da u region od ukupnog broja investicija Srbija privlači čak 60% ili da kažemo da na kraju ove godine otprilike te investicije će biti na negde 2,5 milijardi evra, otprilike što se tiče Srbije.Sa druge strane, izgradili smo 350 kilometara izgrađujemo još 250 km, ali ono što je važno za nas – imamo nezaposlenost na istorijskom minimumu od 7,3%.Sve ovo su rezultati odgovorne politike koju vodi Srbija.Kada je reč o zakonima

Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, reč je o 100 miliona dolara i usmeren je na dalju borbu protiv korona virusa i drugi zajam između Vlade Republike Srbije i Razvojne banke Saveta Evrope, reč je o kreditnom aranžmanu od 200 miliona evra, moram da kažem da su u ovom trenutku to značajna sredstva. Što se tiče Razvojne banke, ovo sigurno nisu jedina sredstva, podsetiću vas samo na bolnicu u Tiršovoj, na mnoge infrastrukturne projekte koje smo uradili zahvaljujući prethodnim kreditnim aranžmanima.Ono što je važno ovde za mene, vreme mi ističe pa samo još nekoliko sekundi, jeste to da se Srbija u borbi protiv korona virusa pokazala kao odgovorna država, koja misli o svakom građaninu. Sa druge strane, tih 700 miliona evra koji su predviđeni svim ovim međunarodnim sporazumima dovešće do dodatne bolje borbe protiv korona virusa, ali, sa druge strane, i do novih infrastrukturnih projekata u mnogim lokalnim samoupravama, a radi se o preko 60 lokalnih samouprava.Naravno, poslanička grupa Jedinstvene u danu za glasanje podržaće sve ove predloge zakona iz objedinjene rasprave. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, u okviru ovog drugog načelnog pretresa prvo na šta ću staviti akcenat u svom današnjem izlaganju jesu tačke dnevnog reda koje se tiču trenutno gorućeg svetskog a ujedno ujedno i našeg problema – korona virusa.Mogu slobodno da kažem da je naša država jedna od retkih država u svetu koja je imala dobru polaznu osnovu da da hrabar odgovor na izazov koji se zove korona virus. U ovoj kriznoj situaciji, izdvojeno je preko 10% BDP za pomoć ekonomiji i privrednim subjektima.Takođe, na samom početku pandemije, svim zdravstvenim radnicima povećane su trajno plate, a u junu mesecu svim građanima Republike Srbije uplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od 100 evra.U našim zdravstvenim radnicima pružena je još jedna dodatna jednokratna pomoć u iznosu od 10.000 dinara, u znak zahvalnosti za svu požrtvovanost i svu predanost u radu koju oni pružaju u ovoj jako teškoj situaciji.Teškim ekonomskim reformama koje je predsednik Aleksandar Vučić sproveo u periodu od 2014. godine, rezultirale su da poslednje četiri godine Srbija ima stalni suficit u budžetu. Iz tog suficita mi danas gradimo i održavamo Srbiju. Iz tog suficita danas su u toku gradnje i dve kovid bolnice – jedna u Beogradu, druga u Kruševcu, koje, složićete se sa mnom, u ovom trenutku kada korona virus dostiže vrhunac u broju obolelih, zaista će puno zaista će puno značiti i biti od velike pomoći čitavom našem zdravstvenom sistemu.U rekordnom broju smo od pojave prve zaražene osobe korona virusom u Srbiji otvorili i dve laboratorije za brzo testiranje, a ovim sporazumom koji je danas ovde na dnevnom redu predviđen je završetak još dve regionalne Kovid 19 laboratorije, i to jedna u okviru Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu, a druga u okviru Kliničkog centra Kragujevac.Ovim Kragujevac.Ovim sredstvima biće uspostavljen i epidemiološki punkt na aerodromima u Beogradu i Nišu, kako bi se smanjio unos korona virusa od strane onih državljana koji zaraženi dolaze u našu zemlju.Pored

Ali, u ovom trenutku, ono što je najvažnije jeste to da svi treba da radimo i učestvujemo u tome da očuvamo naš zdravstveni sistem, a to jedino možemo tako što će se svaki pojedinac odgovorno i u skladu sa propisanim merama Kriznog štaba i ponašati.Pored ponašati.Pored ove zdravstvene zaštite, naši predstavnici vlasti paralelno sve vreme razmišljaju i o zaštiti čitavog našeg ekonomskog sistema, o zaštiti svakog radnog mesta, o pomoći našim građanima, dakle, sveobuhvatno o daljem razvoju i napretku naše države.S

što je jako bitno ovde napomenuti jeste to da će Srbija izgradnjom gasovoda u trenutku kada postane tranzitna zemlja za gas godišnje moći da prihoduje oko 185 miliona dolara.Takođe, dolara.Takođe, deo sredstava ovim sporazumima predviđen je i za unapređenje vodosnabdevanja u čak 60 opština u Republici Srbiji, kao i za izgradnju tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Dolazim iz opštine Rača, opštine koja je u prethodne tri godine uz pomoć Vlade Republike Srbije i vas ministre uspela da za svoje građane izgradi kako postrojenje za prečišćavanje pijaće vode, tako i da izgradi dva nova bunara, kako u letnjem periodu ne bi dolazilo do restrikcije u vodosnabdevanju građana.Takođe, izgradili smo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Naravno, nisu nam planovi da tu i stanemo. U narednom periodu predviđena je rekonstrukcija kompletne vodovodne mreže u dužini od 12 kilometara, za šta već imamo urađenu projektno-tehničku dokumentaciju, takođe i kompletna rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže, kao i rekonstrukcija kišne kanalizacione mreže.Na samom kraju sumirajući sve ovo što sam iznela, svakako svesni potrebe za daljom borbom sa korona virusom, kao i za borba za dalji neometani razvoj naše države na svim poljima, predlažem svim narodnim poslanicima da podrže predloge zakona koje su Vlada i ministarstvo uputili nama na razmatranje. Zahvaljujem.

svima je jasno da se ceo svet, pa tako i Srbija suočava sa najvećom pošasti današnjice, epidemijom korona virusa, koja predstavlja ogromnu pretnju po medicinski sistem ove zemlje, ali i države u celini.Koliko celini.Koliko je situacija alarmantna govore nam podaci o broju zaraženih, kao i informacija koja kaže da nam se bolnice poslednjih dana dramatično brzo pune, a prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara među zaraženima je sve više lekara i medicinskih sestara. Dakle, zdravstveni sistem naše zemlje nalazi se u vrlo teškoj situaciji, ali kao takva ona je daleko bolja od situacije u regionu i nekih država u Evropi. Kao dokaz ovoj mojoj konstataciji govori činjenica da je Srbija ostvarila ogroman napredak na svetskim i evropski zdravstvenim rang listama i to u ovom trenutku uspeli smo da preteknemo čak 14 zemalja članica EU i to zahvaljujući odgovornoj politici naše države i naše Vlade koja se odnosi na rekonstrukciju kliničko-bolničkih centara u Nišu, Beogradu, Vojvodini, izgradnju novih kovid bolnica u Zemunu i Kruševcu, kao i kroz ulaganja u medicinsku opremu. Država je do sada ozbiljno radila, gradila i ulagala.Predmet današnje sednice jesu jako bitni sporazumi, od kojih bih ja apostrofirao upravo ove sporazume vezane za ublažavanje pandemije Kovida 19. Ono što je jako bitno navesti jeste da su ovi sporazumi u skladu sa unapred postavljenim ciljevima naše Vlade, pre svega sa ciljem broj jedan naše Vlade u ovom trenutku, a to je borba protiv korona virusa i jačanje zdravstvenog sistema.Dakle, ovi sporazumi imaju jasan cilj, a to je brz i efikasan odgovor na pretnju koju predstavlja Kovid 19, kao i jačanje nacionalnog zdravstvenog sistema.Ovim

što će samim tim povećati ukupne kapacitete testiranja celokupne Srbije.Takođe, ovim sporazumom omogućavamo integraciju svih SARS Kovid-laboratorija u jedan zdravstveni informacioni sistem kojim bi se osigurala desiminacija rezultata i stvorio sveobuhvatni elektronski sistem nadzora nad Kovidom 19. Takođe, uspostavlja se brzo testiranje na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu i na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu.Ovim Nišu.Ovim sporazumima, odnosno ovim zajmovima jačamo zdravstveni sistem naše zemlje, uspostavljanjem i renoviranjem specijalizovanih jedinica u odabranim bolnicama. Obnavljamo i opremamo pojedine domove zdravlja, pružamo punu podršku jedinicama intenzivne nege u bolnicama, obezbeđivanjem potrebne medicinske opreme i obukom zdravstvenih timova.Takođe, ovom prilikom isto molim vas ministre, premijerku Anu Brnabić, kao i sve ostale članove Kriznog štaba, da ukoliko je to moguće ne donose odluku o zatvaranju i smanjenju radnih sati ugostiteljskih objekata, kako ti ljudi ne bi ostali bez prihoda.Gospodo, samo u Beogradu u ugostiteljstvu radi 40 hiljada ljudi, tako da bi dodatne mere u ovom pogledu bile štetne po njih same, ali i u ovako uzdrmanu ekonomiju. Naša ekonomija mora da funkcioniše. Citiram predsednika Vučića – kako bi prikupili dovoljno novca za zdravstvene radnike, za medicinsku opremu, za izgradnju bolnica kao i za mnoge druge infrastrukturne projekte, prethodnih dana izglasali smo izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva i njime pored Sanitarne inspekcije uključili i Komunalnu inspekciju i Komunalnu miliciju u kontroli protiv pandemijskih mera.Dakle, na terenu imamo dovoljno ljudi da pravično izričemo donesene mere, ali vas molim da zbog onih koji se nisu pridržavali propisanih mera, koji su punili klubove i kafane ne zatvarate i one koji su mere poštovali, a ove koji su mere kršili njih lepo čekićem pravde po glavi, labrnji i oštrim merama po džepu. Ponavljam još jednom, ove sporazume potpisujemo kako bi se sprečilo dalje širenje epidemije i time sačuvao život i zdravlje ljudi. Ja lično, a nadam se i moje kolege podržavamo i glasaćemo za ove sporazume u nadi da će oni pomoći u borbi za jaku, modernu i zdraviju Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem i čestitam na prvom nastupu.Sledeća je koleginica Olja Petrović. Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, još pre izbora Vlade Aleksandar Vučić je postavio šest osnovnih ciljeva. Jedan od njih u ovom trenutku, verovatno i najvažniji je svakako očuvanje i borba za zdravlje građana Srbije.U skladu sa tim, pred nama je danas set predloga zakona među kojima se nalaze i oni koji se odnose na ublažavanje pandemije izazvane Kovidom 19. Aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem odgovara adekvatno, pravovremeno i odgovorno na sve izazove koji su nastali u vreme pandemije virusa korona i po odgovoru na Kovid 19, Srbija je na petom mestu u Evropi.Veliki Evropi.Veliki je značaj i investiranje države u zdravstvo u koje je do sada država uložila čak preko 600 miliona evra. Time je znatno poboljšan i standard lekara i svih zaposlenih zdravstvenih radnika i osim povećanja plata u iznosu od 10% zdravstvenim radnicima je nedavno uplaćena i jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10 hiljada dinara, kao zahvalnost simbolična za sve ono što su prethodnih meseci radili i nastavljaju da rade za sve je u prethodnom periodu, odnosno nedavnim rebalansom, drugim po redu ove godine izdvojila i devet milijardi dinara za izgradnju dve nove kovid bolnice, jednu u Beogradu koju je sinoć obišao i predsednik Aleksandar Vučić i najavio prijem novih pacijenata već od početka početka decembra i druge u Kruševcu gde se očekuje prijem obolelih već sredinom decembra.Takođe, u planu je i nastavak rekonstrukcije velikog broja domova zdravlja i opštih bolnica širom Srbije pa je tako u planu i rekonstrukcija Opšte bolnice u Pirotu, odakle i ja dolazim.Ove godine možemo da se nosimo sa krizom i da država preuzme veliki deo tereta na sebe samo zato što smo prethodnih godina na čelu sa Aleksandrom Vučićem vodili odgovornu politiku, sproveli značajne reforme i na osnovu toga ostvarili u prethodne četiri godine suficit u budžetu. Da smo kako zdravstveno tako i ekonomski dobro odgovorili u ovim izazovnim vremenima svedoči i najmanji pad od 0,5% po procenama MMF-a, a mi se nadamo da ćemo biti u minusu 0,1% i da će sledeće godine Srbija beležiti dalji ekonomski rast.To pokazuje da je naša ekonomija postala otporna, da smo našli pravu meru, kada imate 10-15% pada ekonomije čak velikih svetskih sila. I pored svih poteškoća nezaposlenost u Srbiji je nastavila da pada, pa tako beležimo u drugom kvartalu ove godine iznos od 7,3% stope nezaposlenosti, što je svakako rekorni istorijski minimum. Možemo da se pohvalimo i da je prosečna plata u julu mesecu u Srbiji po prvi put prešla iznos od 510 evra.Svakako treba naglasiti da smo jedna od retkih zemalja koje će u januaru povećati penzije u iznosu od 5,9% i zarade u javnom sektoru u iznosu od 6,6% po švajcarskoj formuli, čime će se podići životni standard građana, a samim tim bićemo i bliži ostvarenju cilja koji je predviđen nacionalnim investicionim planom "Srbija 2020-2025" kojim će prosečna zarada do kraja 2025. godine iznositi 900 evra, dok će prosečna penzija biti negde oko 440 evra.U ovom setu predloga zakona se nalaze zakoni koji imaju za cilj odgovor na pretnju koju predstalja Kovid 19, kao i jačanje nacionalnog zdravstvenog sistema u cilju postizanja nivoa pripravnosti u Srbiji. Kako bi u najboljoj meri država odgovorila u ovoj teškoj situaciji, povećala je i obim nabavki potrošnog medicinsog materijala i opreme, gde spadaju zaštitna oprema, maske, rukavice, dezinfekciona sredstva, ventilatori, respiratori, lekovi i sve ono što je svakodnevno potrebno itekako opterećenom zdravstvenom sistemu.Moralo

dnevno.Omogućiće se integracija laboratorija u zdravstveni informacioni sistem kako bi se stvorio sveobuhvatni elektronski sistem nadzora nad Kovidom 19. u okviru projekta biće omogućeno i uspostavljanje brzog testiranja na aerodromima Nikola Tesla u Beogradu i u Konstantnin Veliki u Nišu, kao i na odabranim graničnim prelazima za putnički saobraćaj.Kako bi država još jače nastavila borbu sa Kovidom 19 i kako bi se nastavilo sa ulaganjem u našu zemlju, glasaću i podržaću zajedno sa mojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu predloženi set zakona u danu za glasanje. Hvala. Zahvaljujem koleginice, takođe čestitam na vašem prvom nastupu.Sledeći je gospodin Nebojša Pavlović. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, predlogom ovog zakona me raduje činjenica da i pored teške situacije sa korona virusom sa kojim se suočava čitav svet, pa i naša zemlja, Srbija će uspeti da sačuva svoju finansijsku stabilnost. Borićemo se da sačuvamo živote i zdravlje naših građana, ali isto tako moramo da se borimo da obezbedimo sredstva za nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu, u izgradnju novih autoputeva, vodovodne i kanalizacione mreže, da se obezbede sredstva za obnavljanje škola, bolnica, vrtića, domova zdravlja i svih onih stvari koje je predsednik definisao kroz plan "Srbija ne sme da stane, moramo da idemo dalje, moramo da se borimo, zemlja mora da nastavi da se obnavlja i zemlja mora da nastavi da se razvija. Ja dolazim iz Smederevske Palanke, opštine koja je pre četiri godine bila ekonomski devastirana, opštine gde su sva javna preduzeća, ustanove, škole, vrtići bili u neprekidnoj blokadi, opštine gde je zbog nagomilanih dugova bila isključena ulična rasveta.Ono što je najviše tištilo građane ove opštine, jeste to da su decenijama unazad živeli sa višednevnim i višesatnim restrikcijama vode. Opštinski budžet bio je zadužen preko tri milijarde dinara, što je iznosilo gotovo tri godišnja budžeta, a ministar Siniša Mali složiće se sa mnom ako kažem da je zakonski bilo moguće u tom trenutku u opštini bi bio proglašen bankrot.Danas, upravo predanim radom i zalaganjem predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministra finansija i svih resornih ministarstava, Smederevska Palanka diše punim plućima. U Smederevsku Palanku uloženo je preko milijardu dinara u putnu infrastrukturu, danas u Smederevskoj Palanci danas u Smederevskoj Palanci građani žive pune tri godine bez restrikcija u vodosnabdevanju, a predlogom ovog zakona obezbediće se i sredstva za nastavak ulaganja u rekonstrukciju opšte bolnice Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci, koja iznosi preko 25 miliona evra i gradi se 5.000 kvadrata novog medicinskog bloka.Ono što će sigurno u potpunosti promeniti život građana ove opštine, nalazi se već na samom ulasku u Smederevsku Palanku, a to je novoizgrađena velelepna korejska kompanija koja će u martu mesecu početi sa radom i uposliće 1.000 ljudi. Ovo nije velika stvar samo za Smederevsku Palanku, ovo je velika stvar za čitav Podunavski okrug, velika stvar za Srbiju.Znate, ja sada moram da kažem jednu činjenicu, kada prođete i budete učesnik u svemu ovome što sam ja sada govorio, imate jednu želju,

one kritičare kojima smetaju nove bolnice, novi putevi, novi autoputevi, ja ih pozivam da dođu u Smederevsku Palanku, da stanu ispred tih ljudi i da ih pitaju - izvinite, kako vam je bilo kada leti niste imali vodu, kako vam je bilo kada vam je bila isključena ulična rasveta, da stanete ispred majki kojima se dugovalo preko tri miliona dinara na ime neisplaćenih naknada za prvo rođeno dete. Dođite, gospodo, stanite ispred tih ljudi, pa onda nama držite predavanja.Istakao sam sve ovo jer želim da Smederevska Palanka bude primer dobre prakse, kako sprovođenja zacrtanog Plana Srbija 2025, ali isto tako da bude primer dobre prakse kako predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije podjednako mogu da brinu o svim građanima Republike Srbije, nezavisno da li dolaze severno ili južno, iz malih ili velikih gradova i opština.Predlogom ovog zakona takođe se obezbeđuju sredstva koja će pratiti politiku razvojnog budžeta. To su sredstva gde će građani Republike Srbije direktno osetiti kroz nova radna mesta, kroz veće plate i penzije, osetiće kroz obnovljeni i daleko kvalitetniji zdravstveni sistem, kakav danas imamo u odnosu na onaj kakav smo imali pre samo pet ili 10 godina. Upravo takva politika i za takvu politiku pružićemo bezrezervnu podršku ovde u Narodnoj skupštini.Na samom kraju rekao bih samo da sve ovo nisam izneo samo kao poslanik vladajuće stranke koje je osvojila neverovatnu podršku na prethodnim izborima, rekao sam i kao stanovnik ove zemlje koji je duboko ubeđen da su program, kao i ovi zakoni generacija opšteg prosperiteta naše zemlje i svih naših građana.U danu za glasanje poslanička grupa kojoj pripadam, kao i ja lično, sa zadovoljstvom ćemo podržati predloge zakona. Hvala. Hvala.Čestitam na prvom nastupu.Sledeća govornica je koleginica Svetlana Milijić. poštovani ministre, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je pred nama niz seta zakona, od kojih su možda dva najvažnija u ovom trenutku. Pred sve nas, pred Vladu Republike Srbije naš predsednik Aleksandar Vučić postavio je jedan od šest prioriteta, a to je borba protiv korona virusa i očuvanje zdravlja i života svih građana.Ovim setom zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za razvoj i Evropske svetske banke Srbija će dobiti dodatni podstrek za sve ono što je radila i do sada. Sećamo se, na početku pandemije korona virusom, kada se sa tom pandemijom nije suočila samo naša zemlja, nego i sve zemlje starog i novog kontinenta, kako je Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem odgovorila na ovaj izazov. Odgovorila je tako što je u rekordnom roku uspela da nabavi svu medicinsku i zaštitnu ličnu opremu za naše zdravstvene radnike. Uspela je da nabavi PCR testove, antigenske testove i serološke testove za identifikaciju i potvrđivanje ovog virusa. Uspela je da nabavi sve ono što možda u dovoljnoj meri nismo imali proteklih godina. Nismo imali iz prostog razloga što 2009. godine je Srbija na zdravstvenoj lestvici po evropskom zdravstvenom indeksu bila na neslavnom 35 mestu. To 35 mesto delili smo sa Rumunijom i Latvijom. Odgovornom politikom Aleksandra Vučića kao premijera države Republike Srbije od 2014. godine, a kasnije kao i njenog predsednika, Srbija se zaista munjevitom brzinom popela na 18 mesto. Sada se nalazimo ispred 14 zemalja EU. To je ono što naši građani treba da znaju.Naši građani treba da znaju da smo 2009. godine, nažalost, za lečenje dece sa retkim bolestima izdvajali 20 puta manje novca nego što Srbija izdvaja sada u 2020, odnosno u 2019. godini. Sada izdvajamo dve i po milijarde dinara za lečenje 200 dece koja boluju od retkih bolesti. U toj 2009. godini za lečenje retkih bolesti slali smo samo osmoro dece. To je ono što građani Srbije trebaju da znaju, da vizije našeg predsednika jeste moderna i odgovorna država Srbija. Ono što, takođe, treba da znaju i na šta treba da podsetimo sve nas, kao i naše građane, jeste ta činjenica da nismo te 2009. godine ulagali u naš zdravstveni sistem.

Odgovornom politikom ove države, Ministarstva finansija, predsednika ove države, Srbija je na onom mestu na kom jeste.Prema istraživanju Bečkog međunarodnog instituta za ekonomiju, mi ćemo u 2019. godini imati pad BDP-a za samo 2,5%. To je četiri puta manje nego što će to imati Republika Hrvatska. To je ono čime treba da se ponosimo. Država Srbija je u rekordnom roku sagradila dve nacionalne referentne laboratorije za identifikaciju i dijagnostiku korona virusa. Jedna se nalazi u Beogradu, a druga se nalazi u Nišu. To su te čuvene laboratorije koje zovemo vatreno oko. Njihov kapacitet testiranja je preko 1500 dnevno.Ono što je država Srbija uradila, jeste da je, sećate se na početku epidemije 19. aprila, i to tri dana pre roka, rekonstruisala, odnosno obnovila i dogradila zgradu VMC-a na Karaburmi koja je kovid bolnica.Ono što je država Srbija uradila jeste da je u rekordnom roku za manje od četiri meseca izgradila dve bolnice koje će biti sada kovid bolnice dok traje ova pandemija, jedna u Batajnici, a druga će se nalaziti u Kruševcu. Kapacitet bolničkih postelja ovih bolnica iznosiće preko 1.500. U tim bolnicama radiće oko 2.000 zdravstvenih radnika, kako lekara, tako i medicinskog osoblja.To je politika Aleksandra Vučića – odgovorna, moderna i pristojna država Srbija. Zato smo danas svedoci napada na našeg predsednika, na njegovu decu, na čitavu njegovu porodicu. Svedoci smo raznih, od tzv. udružene opozicije, naručenih, zlonamernih tekstova, pa ta udružena opozicija se raduje, nažalost, svakom umrlom, smeje nam se kako se borimo protiv korone, a borimo se najbolje u Evropi, imamo najmanju stopu smrtnosti i najveći broj testiranih građana Srbije u regionu.Ono što je važno da istaknemo jeste da će set ovih predloga koji su danas pred nama poboljšati našu borbu protiv Kovida-19. Ono što ja želim da kažem jeste da predaja nije opcija i da ćemo se mi zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem boriti za svaki život našeg građanina. Živeli građani Srbije, živela Srbija! Zahvaljujem, koleginice, i čestitam na vašem prvom nastupu.Sledeći govornik je gospodin Viktor Jevtović. Hvala vam.Poštovani predsedavajući, cenjeni gospodine ministre, poštovane poslanice i gospodo narodni poslanici, a prvenstveno građani Srbije,

poželim puno uspeha, da ne budu zlostavljane, jer znam da mnoge jesu.U medijima se u poslednje vreme dosta govori o tome da se dešavaju napadi na pojedine ličnosti i dame, ja sam upravo protiv toga. Takođe sam i protiv toga da se pojedine dame, bivša predsednica Skupštine fizički napada, pojedine poslanice Skupštine grada da se fizički napadaju, poslanice ovog doma i ovog parlamenta. Ne podržavam nikakvo nasilje nad ženama jer su me odgajile žene lavice, borci. Ovom prilikom puna podrška svim damama, osloncima ovog društva, onima čija čija je zasluga da budu majke i veličina, kao majki i kao žena da istraju u društvu, a samim tim i politika SNS Aleksandra Vučića je ta ravnopravnost polova, gde je 50% žena u svim lokalnim samoupravama, uključujući i najviše državne funkcije i ovaj sveti dom.Poštovani gospodine ministre, dom.Poštovani gospodine ministre, velika mi je čast što konačno imam priliku da vam i ovako govorim, ne samo o proteklim godinama kroz koje ste se borili zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i govorili o napretku zemlje, o vizijama koje ste imali i onim postulatima kojih ste se uvek pridržavali, pogotovo cenjenih kod nas ekonomista – planiranje, organizovanje, rukovođenje, kontrola. Borili ste se, bili napadani, napadana je vaša porodica, satanizovana, satanizovan vaš brat, zajedno sa bratom predsednika Srbije, ali opet uvek ste imali tu nadu, bili hladni i hrabri i uvek rekli – biće bolje. Smejali su se.Ja sam sa Čukarice.

ljudi koje i ne poznajem, koji vape što za mestima, što za pridržavanjem mera.Predsednik koji je konstantno na udaru što zluradih medija, što zluradih ljudi koji su, ne sumnjam u to, sačuvali svoje pozicije i sklonili svoju decu, a tuđu decu izveli na ulicu, izložili ih ovom zlu, ovoj pandemiji, znam to i iz ličnog iskustva, jer sam ostao bez roditelja za vreme ove pandemije. Možda ne treba ovako srčano govoriti, ali ne znam drugačije, kao sportista i kao neko ko voli ovu zemlju gde radi. Volim je svim srcem. Možda ne mogu da je volim kao predsednik Srbije, jer je on dao sve za Srbiju, i ako on apeluje na sve da ostanu u svojim domovima, da se pridržavaju mera, zarad onih zdravstvenih radnika, ako dajemo poslednje napore…Ministar Siniša Mali je vrlo dobro pokazao kako se raspolaže finansijama. On je i pre svega ovoga bio izuzetan privrednik i gospodin. Uleteo je u ovu borbu,

uspeo da ga povrati i vrati kao gradonačelnik. Šta je uradio sa finansijama? Svaka čast za Londonski sporazum! Kao ekonomista nisam ni mogao da pretpostavim, 2011. godine nisam mogao da pretpostavim da ćemo se naći, za mene je Beogradska berza bila čudo. A sada kada vidim nas na listi Londona…Idemo dalje, ne stajemo ovde! Korona nas jeste zaustavila. Urađene su ozbiljne mere. Ovi zakoni koji su potpisani sa Evropskom unijom i Savetom Evrope su bitni zato što omogućavaju da se nastavi sa jačanjem zdravstvenog sistema, očuvanja ljudi, jer ništa nije vredno kao život. Kovid-19 svakodnevno odnosi živote. Dosta naših kolega je bolesno, dosta ljudi koje znamo. Znači, stoga se moramo fokusirati i na donacije. Bogu hvala da je vođena takva politika predsednika Aleksandra Vučića, njegovog tima, premijerke, da sad možemo da imamo tu pomoć, i ne samo od Evropske unije, nego od svih, i od Rusije, Kine, Amerike, ceo svet se ujedinio protiv ove pošasti.Evo, imamo primer, prvi put u istoriji jedan ruski avion je sleteo na američko tlo. Znači, u ovoj pošasti svi treba da budemo jedinstveni. Nažalost, pojedinci bivšeg režima koji ne shvataju, koji su doduše donirali, donirali svojim džepovima, za razliku od nas koji smo kupili hiljade respiratora, gledamo sada i da nabavimo vakcinu. Vidim sada, pratim trendove monetarne i vidim da se vode pregovori da li će se kupiti vakcina po ceni od 25 ili 27 dolara. Međunarodna svetska organizacija zdravstva je za to da za to da bude ispod 25 dolara.Takođe, ono što je veoma bitno za razvoj i efikasnost države Srbije je taj Savet Evrope gde se radi na efikasnosti, odnosno Okvirni sporazum između banke i Saveta za razvoj Evrope, Republika Srbija je potpisnica Ugovora o energetici, o energetici, a energija je nešto što je veoma bitno i profitabilno u državi Srbiji. Ono što je i profesor Kovačević rekao pre neki dan na Fiskalnom savetu – mi se moramo bazirati na industriju. Industrija dolazi od te energije.Navešću samo jedan benigan primer. Osnovni cilj, zašto ulagati, zašto podržati ovaj Zakon o energiji i energetskoj efikasnosti je jedno od najprofitabilnijih ulaganja uopšte na svetu. A zašto? Sa stanovišta uštede, očuvanja životne sredine i prirodnih resursa kao i značajno, a možda i presudno zagađenje vazduha,

na najnoviju zaštitu od sunca. Istraživanja pokazuju da veći deo zemalja u svetu troši više energije za hlađenje nego za grejanje, a najbolje rešenje iz ove oblasti je čak 65% uštede električne energije. Znači, više energije koju utrošimo utrošimo npr. na hlađenje kroz erkondišne nego na samo grejanje.Takođe, jedan od osnovnih postulata i Okvirni sporazum o zajmu LD 2026, cilj o priloženom programu finansiranja prioritetnih investicija i prečišćavanju otpadnih voda. Bogu hvala Srbija je bogata vodama. Ako nešto imamo od bogatstva to su te vode, šume, ali najbogatiji smo zato što imamo najbolji narod na svetu. S tim u vezi, fokus komponente vodosnabdevanja i vodovodnih mreža je uspostavljanje i prečišćavanje otpadnih voda zašta se zalaže, ne samo EU, nego i svi mi.Za mi.Za komponentu Ministarstvo za zaštitu životne sredine razvilo je indikativno investicioni program koji uključuje prioritetnu infrastrukturu kao i sektor otpadnih voda i početne procene troškova za pripremu i izgradnju i nadzor. Ne sumnjam da će se kroz ovaj zajam koji je, po meni, izuzetno povoljan i to kažem kao bankar, doprineti ne samo kvalitetu vodenih resursa i u kontekstu klima i očuvanja životne sredine, nego u svakom drugom smislu.Takođe, smislu.Takođe, sporazum između KfW Frankfurta na Majni i Republike Srbije. Finansijska podrška za sprovođenje projekta načelno je dogovorena tokom pregovara o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Nemačke i Vlade Srbije. Korišćenjem energije suštinskoj energije suštinskoj reformi kojoj se Vlada Republike Srbije i daje najveću važnost, najveći deo potrošnje energije u Srbiji je upravo u sektoru zgradarstva. Znači, da se grade i opštine i ti kompleksi metodama gradnje koji nisu inovativni i da se ta stara gradnja osavremeni, kao što su i bile priče i tabula rasa pre par godina da će uopšte postojati i „Beograd na vodi“ i da tamo neće biti ništa, nego gola ledina. To je sada jedan od najelitnijih delova grada i najlepši.Takođe, to su projekti od vitalno strukturalno ekonomskog značaja. Potreba zbog stalnosti građevinskog fonda. Građevina u Srbiji su takve kakve jesu. Mi moramo da ih obnovimo, moramo da uložimo ali samim tim proizvodimo i lančanu, a to ekonomisti dobro znaju, lančanu reakciju gde mi ne ulažemo samo u tu zgradu, mi ulažemo u tog radnika koji dobija platu. Ulažemo i u proizvodnju prehrambene industrije. Zašto? Zato što taj radnik mora da jede, ulažemo u opremu, znači, u tekstilnu industriju. Znači, lančano povezujemo jedno sa drugim i doprinosimo da se dobija kroz to investiranje i sam profit. Ne sumnjam da će sve to i proći onako kako treba.Sporazum, zajam između Frankfurta u fazi pet Republike Srbije, realizacijom rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji. Zašto? Do danas kroz finansijsku saradnju između Savezne Republike Nemačke koja, nećemo je potceniti, bez obzira na drastičan pad i udar korone, je doživela takođe i spremno, ali ne kao mi, ali ne mogu porediti naravno nas i Nemačku, mada mi se uvek više baziramo nekako, video sam na te Skandinavske zemlje, kao moćnije su, međutim – ne. Nemačka je izuzetno stabilna i jaka. Ona je ozbiljan oslonac. Kolega je malo pre rekao, čak 50 hiljada radnih mesta nemačke kompanije imaju ovde.Realizacija programa rehabilitacije sistema Srbija u okviru jedinstvenog aranžmana dug za prirodu gde ćemo pomoći ne samo očuvanju prirodnog sistema koji će se reflektovati na celokupan sistem Srbije i na sve nas nego i svi ciljevi definisani koji taj efekat obuhvata, a to su obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, sport, odabrane jedinice lokalne samouprave kojima je to neophodno da bi dalje funkcionisale.Na samom kraju, ono što bih rekao, jednom prilikom i s obzirom da je ova korona i gde apelujem i molim ja, kao pojedinac, sluga naroda, kao svi mi ovde koji služimo narodu, koji nismo narodni poslanici, ne znam, ja sam možda malo smešan, ali eto, kasnije, odgledajte reprizu pa se smejte. pa se smejte. Zašto moramo očuvati sistem? Sutra će ta deca doći u ove iste poslaničke klupe, biće rukovodioci, direktori, majstor. Moramo brinuti zbog njih, ne smemo biti sebični.To me je naučio jedan doktor dok je još gospodin, državnik, najveći srpski državnik, koga omalovažavaju samo gori jer nikad bolji neće da omalovažava

partijski kolega tad, vaš predsednik stranke i bio je izuzetno bolestan, ali je došao brzo i otišao. Dobro? A on kaže – ja sam mu rekao i savetovao, preklinjao, molio da ostane kući. Ja sad ne znam kako će se ovo reflektovati, ali govorim onako kako jeste i iz srca. I kaže – Srbija ne može da čeka. On mu je rekao da sačeka, a on mu je rekao – da Srbija ne može da čeka. Zato je dao poverenje svima vama i svima nama, meni i hvala mu. Ne znam da li ću uspeti da opravdam poverenje ali ću se svim silama truditi da se borim za ovaj narod, da se borim za ovu Srbiju, da saslušam svakoga.Hvala još jednom, gospodine ministre na svim vašim na svemu onome što ste uradili zajedno na čelu sa Aleksandrom Vučićem, od 2014. godine pa do sada. Hvala vama, hvala i ovom domu i molim sve da podrže ovaj zakon i da vode računa, kovid grize, teški su momenti za celu Srbiju, čuvajmo jedni druge i čuvajmo najbliže. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, obzirom da nam se približilo vreme pauze, završavamo prvi deo sednice. Zahvaljujem vam svima na doprinosu i konstruktivnosti i određujemo pauzu do 15.30